Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за Програма за работа на Народното събрание за периода 21 – 23 юни 2017 г. 2017 г. „1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Вносител е Министерският съвет на 9 юни 2017 г. съвет на 9 юни 2017 г. 2. Проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 – 2016 г. Вносител е народният представител Менда Стоянова на 13 юни 2017 г. 2017 г. 3. Проекти на решения за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и

2017 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет на 5 юни 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за четвъртък, 22 юни 2017 г. 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс. Вносители са народният представител Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. Предлагаме това да е точка втора

Днес на Председателския съвет, за да бъда коректен, ще кажа истината, остро възразих срещу този дневен ред. Основната причина е, че не се гледат законопроекти на опозицията. Не е нормално, уважаеми дами и господа, когато има внесени законопроекти, като Закона за изменение и допълнение на гражданско-процесуалния кодекс, внесен на 10 май

В Комисията по земеделие – законопроект, който е внесен на 18 май 2017 г., касаещ Закона за храните – не е гледан още. Считаме, че това е едно тенденциозно отношение към опозицията. Разбирам Вашето желание може би да има конфронтация, да има сблъсъци и по такива проблеми, но в крайна сметка ние трябва да уважаваме българските граждани. Българските граждани застанаха зад тези законодателни инициативи на „БСП за България“. Това са близо един милион български граждани. Ваша е волята дали ще гласувате „за“ или „против“ тези законопроекти, но те трябва да се дебатират в пленарната зала. Остро възразяваме по този начин на работа на българския парламент, в който се гледат единствено и само законопроекти, внесени от Министерския съвет или от управляващото мнозинство. Давам за пример: в Комисията по земеделието и храните ще се гледа Законопроект за изменение на Закона за българската агенция по безопасност на храните, внесен на 19 юни 2017 г. е внесен законопроектът и още днес ще се гледа, докато Законопроект, който ще подпомогне българските земеделски производители, да се защити българското производство, българските граждани да консумират храни с високо качество, с оглед и тази негативна тенденция на двоен стандарт между европейските храни, които се консумират в Западна Европа и разликата в Източна Европа. Именно по този начин ние искаме да покажем алтернативата, Вие високомерно отхвърляте тези законопроекти. Дори и не си правите труда и да ги гледате в комисии. Остро възразяваме срещу този начин на работа на българския парламент.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам тази процедура по начина на водене по причина на обстоятелството, че Вие дадохте отрицателен вот във връзка с гласуване, което е по седмичната програма. Седмичната програма не е обикновено гласуване, по което се прилагат правилата за отрицателните вотове. Ако колегите искаха да кажат това, което казаха, те можеха да вземат думата от името на група и да направят декларация в тази връзка. Тъй като три пъти беше визирана Комисията по правни въпроси в този отрицателен вот, давам следното обяснение, уважаеми господин Председател. Законопроектът на ГПК, внесен от колегите от БСП не е единственият.

защото по отрицателния вот нямаше какво да кажа. Сутринта на Председателския съвет коректно, господин Стойнев повдигна въпроса, на което аз обясних, че щом проблемът е в начина на работата на комисиите, има представители в тази Комисия, които би трябвало да повдигнат проблема на съответното място. място. Интересно е защо никой не прави предложение по включване на дневния ред. Нали и този въпрос Ви зададох? Вие, след като не сте съгласни с този дневен ред, защо не правите предложение за включване на Вашите законопроекти в дневния ред?

който, когато не е изтекъл, мисля, че знаете какво се прави. Нека да спазваме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, колкото и трудно да Ви се вижда това – аз специално ще го спазвам.

Съобщения за разисквания по питане: Поради отсъствие от страната на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, във връзка с посещение в рамките на официална българска делегация в Република е наложително определяне на нов срок за провеждане на разисквания по питане, насрочени за предстоящото заседание за парламентарен контрол на 23 юни 2017 г. Изискването на Разпоредбата на чл. 105, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е разискванията по питане да се провеждат в присъствието на съответния министър. Разискванията по питане, № 754-05-10, от 17 май 2017 г., зададено до министъра на енергетиката Теменужка Петкова от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов се отнасят до актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на енергийната сигурност на България. Поради гореизложеното насрочвам разискванията по посоченото питане за следващото заседание за парламентарен контрол. Постъпили законопроекти и проекторешения от 13 юни 2017 г. до 20 юни 2017 г.: На 13 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител е Министерският съвет, разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 13 юни 2017 г. е постъпил Доклад относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2016 г. Вносител е народният представител Димитър Лазаров, председател на Комисията. На 13 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 г. и 2016 г. Вносител е народният представител Менда Стоянова. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. На 14 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс вносители народният представител Гергана Стефанова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, както и на Комисията по бюджет и финанси. На 14 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител е народният представител Пламен Христов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, на Комисията по икономическа политика и туризъм, на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. На 14 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници. Вносител е народният представител Валентин Касабов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по отбрана. На 15 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение Вносител е народният представител Борис Ячев и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Разпределен е на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по културата и медиите, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. На 16 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносител е народният представител Гергана Стефанова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси. На 16 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение във връзка с разискванията по питане, № 754-05-10, от 17 май 2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуална политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. На 19 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по земеделието и храните. На 20 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за удължаване срока на действието на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносител е народният представител Георги Колев. Колев. На 20 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за удължаване на срока на действието на временната Комисия за установяването на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносители са народните представители Корнелия Нинова и Жельо Бойчев.

727-00-7 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Манол Генов по досъдебно производство № 57 от 2017 г. по описа – Пловдив, преписка № 15963 от 2017 г., по описа на Софийска градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършени престъпления по чл.

727-00-8, за даване на разрешение за продължаване на наказателното преследване срещу народния представител Димитър Гамишев, № 2270 от

2014 г., по описа на Районно управление на МВР – град Гоце Делчев, преписка № 2229 от 2015 г. на Окръжна прокуратура – Благоевград, за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1б, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1, Предложение 3 от Наказателния кодекс. С писма от 20 юни 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали. Със заявление от 20 юни 2017 г. народните представители Манол Генов и Димитър Гамишев са информирали председателя на Народното събрание, че дават съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилите искания от главния прокурор на Република България. С писмо председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за дадените от народните представители писмени съгласия, като са приложени заверени преписи от заявленията. Исканията на главния прокурор са изпратени на народните представители по служебната и електронна поща. Имаме и писмо от председателя на Комисията по енергетика Делян Добрев: „На свое редовно заседание Комисията по енергетика в изпълнение на чл. 25, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание избра в рамките на своя състав постоянно действаща Подкомисия В Народното събрание е постъпил и Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление, контрол и вътрешен одит на Сметната палата на Република България. Докладът е внесен на 20 юни 2017 г. с писмо, с вх. № 724-00-7, от председателя на Сметната палата.

на втория месец от свикването на парламента има внесени законопроекти от Министерския съвет и управляващото мнозинство. Очевидно нещо ще свършим преди да се разпуснете във ваканция, изморени от тежкия труд. заради двойните стандарти, които проявявате, включително и днес, господин Председател, когато изпратихте БСП към процедура да внесе сама предложенията си в зала, знаейки, че не можем да го направим, тъй като не са изтекли сроковете, фиксирани в Правилника – два месеца след внасянето можем да го направим в зала. Разбира се, тази процедура не важи за управляващите, там няма два месеца – влиза закон, на другия ден се гледат. Ясни са двойните стандарти. Не разчитаме повече на дадена дума, защото многократно поставяхме въпроса, беше ни давана такава и не се изпълняваше, поради което декларирам от името на парламентарната група на „БСП за България“ две неща. Първо, напускаме Председателския съвет. Там решавайте Вие каква законодателна програма да внасяте в залата. И второ, тъй като вече не разчитаме на думата Ви, днес пристъпваме към друга процедура. В комисиите, в които имаме внесени законопроекти, днес внасяме подписи на една трета от депутатите членове на Комисията, и искаме задължително извънредно свикване на комисии, с извънреден дневен ред: разглеждане законопроектите на „БСП за България“. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

доклад на Комисията по бюджет и финанси. С него ще ни запознае народният представител, председател на Комисията по бюджет и финанси.

внесен от Министерския съвет на 09 юни 2017 г. На заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното На заседанието присъстваха: госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ и Петя Малакова – началник на отдел в същата дирекция в Министерството на труда и социалната политика, политика, Весела Караиванова Начева – подуправител и изпълняващ длъжността управител на НОИ, Пенка Танева – директор на дирекция в НОИ, Илияна Владова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите и член на Надзорния съвет на НОИ, представители на работодателските и синдикални организации и др. Законопроектът беше представен от заместник-министър Зорница Русинова, която изтъкна, че увеличението на пенсиите е заложено в управленската програма на правителството и цели подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност. Законопроектът предвижда от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., или с 11,5 на сто, и на 200 лева от 1 октомври 2017 г., или с 11,1 на сто. Всички пенсии, които след преизчисляването от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж, останат с с размери под 180 лв., или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 хил. на около 668 хил. души пенсионери или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 хил. на около 800 хил. или около 37,8 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под стойността на минималната пенсия за съответния вид, ще получават новите минимални размери, при което за около 132 хиляди души ще има увеличение до 11,1 на сто, а за 668 хиляди – увеличение с 11,1 на сто. В резултат на повишението със същите проценти ще се увеличат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. За двуетапното увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст ще са необходими около 100 млн. лв. допълнително над предвидените средства в бюджета на държавното Допълнителните разходи ще бъдат за сметка на очакваните по-високи приходи от планираните в бюджета на общественото осигуряване за 2017 г., с което бюджетното салдо за годината няма да бъде променено.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 Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. С него ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител доктор Хасан Адемов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерския съвет Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерския съвет.

– директор на дирекция в НОИ, Илияна Владова – началник отдел в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите и член на Надзорния съвет на НОИ, представители на синдикални, работодателски и пенсионерски организации. Законопроектът беше представен от заместник-министър Русинова. Според мотивите на Законопроекта, с цел подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност е необходимо да се определи по-висок минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Това може да се постигне чрез приемане на предложената със Законопроекта промяна в чл. 10 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г., с която се предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 161,38 лв.

В резултат от предложената промяна със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. Всички пенсии, които след преизчисляването на пенсиите от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж, ще останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер.

Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са в размер 8,8 млн. лв. месечно. Според вносителите на Законопроекта пенсиите с размер под 200 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер, при което около 132 хиляди пенсионери ще получат увеличение, а 668 хиляди пенсионери ще получат увеличение от 11,1 на сто. Необходимите допълнителни средства за увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. са в размер на 14,7 милиона месечно, а за 2018 г. необходимите средства са около 280 милиона. Госпожа Илиана Владова заяви, че този Проект се подкрепя от Министерството на финансите и информира народните представители, че общата сума на средствата за двуетапно увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст ще е около 100 млн. лв. допълнително над предвидените в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г.

Комисията беше получен Протокол № 9 от 6 юни 2017 г. от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Видно от него е, че работодателските и синдикалните организации са заели противоположни позиции относно Законопроекта. КНСБ са изразили принципната си позиция, че увеличаването на пенсиите трябва да върви по единствения правилен начин през формулата, в която е приносът на всички пенсионери, отношението ни към осигурителната система е в тяхното поведение. Но увеличението на минималните пенсии е нещо добро за хората и изправя осигурителната система пред сериозен проблем. Голяма част от пенсионерите ще имат пенсия от 200 лв., а малко над тази сума има хора, получили такива пенсии по формулата. За всички останали от 1 юли ще се направи увеличение от 2,4%, а в случая се прави 24% прави 24% увеличение за хората с над 160 лв. в момента. Това няма да стимулира работещите да се осигуряват върху истинските си доходи. КНСБ се надява, че подкрепяйки решението за изменение на бюджета на ДОО, макар и с особено мнение, това ще стимулира ангажимента на правителството към адекватността на пенсиите и по позитивното му отношение към предложенията на синдикатите. КТ „Подкрепа“ приема направеното предложение като нещо добро и сигурно за част от пенсионерите, но подчертава, че това не решава проблемите с пенсиите, че с него се разместват съотношенията и тази крачка не трябва да остава самостоятелна и единствена. От Българската стопанска камара не подкрепят предлагания проект, а и АИКБ – Асоциацията на индустриалния капитал в България, се отнася с разбиране към благородните мотиви за предлаганото изменение на бюджета на ДОО, но се въздържа от подкрепа. за стопанска инициатива дава подкрепата си за този проект като кредит на доверие към управляващото мнозинство. Българската търговско-промишлената палата изразява резерви към предложението за изменение на Закона за бюджета на ДОО. От организацията имат резерви относно ресурсното обезпечаване на това предложение и доколко увеличението на минималната пенсия трябва да е свързано с общественото осигуряване или със социалното подпомагане. В проведената дискусия взеха участие народните представители Ирена Димова, Милко Недялков, Георги Гьоков, Калин Поповски, Надя Клисурска, Албена Найденова, Светлана Ангелова, Николай Иванов, Павел Шопов и Хасан Адемов. Народните представители от всички парламентарни групи заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, тъй като го намират за необходима мярка за увеличението на размерите на най-ниските пенсии. Добре е, че около 800 хиляди пенсионери ще имат увеличение на пенсиите, и че е осигурен финансов ресурс за това. Бяха формулирани и несъгласия, свързани с това, че вносителите на Законопроекта нарушават два от основните принципи, действащи в нашата осигурителна система на солидарността и на равнопоставеността. Законопроектът ще доведе до доближаване на минималните пенсии до средните и до напрежение между големи групи от пенсионери, които за различен индивидуален осигурителен принос ще получават почти еднакви пенсии. С тази промяна се прави поредното изкривяване на пенсионно-осигурителния модел, заложен през 2000 г. Разочарования бяха изказани заради това, че управляващите са отстъпили от обещанията си и правят увеличението на пенсиите с малки стъпки за четирите на мандата. Бяха изказани притеснения, че за увеличението на минималните пенсии се разчита на преизпълнението на бюджета, но никой не може да гарантира какво ще бъде това преизпълнение в края на годината. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, с вносител Министерския съвет.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Министър Петков, заповядайте за становище на вносител.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 след пенсионирането на заетите лица с ниски доходи и на такива с прекъсване в трудовата кариера, и така да се намали бедността в напреднала възраст сред тези групи от населението. Искам да припомня, че в българската пенсионната система минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст дълги години беше свързана със социалната пенсия за старост. Едва през 2006 г. тази връзка се прекъсна без да се определи правило за определяне на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, година се определя със Закона за бюджета на ДОО, но от 2007 г. се наложи практиката минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се индексира по правилото за осъвременяване на всички пенсии. Това е следвано и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година, където е предвидено минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари януари до 30 юни да бъде в размер на 161,38 лв., а от 1 юли да нарасне на 165,25 лв., тоест с 2,4%. Това е процентът, с който ще бъдат индексирани всички пенсии от 1 юли тази година. С обсъждания Законопроект се предлага изпреварващо нарастване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на минималните размери на другите трудови пенсии, които са свързани с този минимален размер. Ще Ви припомня, че това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, това са пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, това са наследствените пенсии. Вече беше споменато, че за осигурителен стаж и възраст ще доведе до увеличаването на 802 хиляди пенсии, като, бих искал, да добавя тук, че всъщност увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще доведе до увеличаване на размера на така наречената „вдовишка добавка“ на 136 хиляди вдовишки добавки, които са отпуснати от минималния размер на пенсиите на починалия съпруг или съпруга. Знаете, че 26,5% е размерът на така наречената „вдовишка добавка“. Бих искал да подчертая, че поради изпреварващото нарастване на минималната работна заплата в последните години относителният дял на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст към минималната работна заплата в годините намалява. Ако през 2009 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е представлявала 54,9% от минималната работна заплата, то през 2016 г. този процент е 38%. Това всъщност е коефициентът на заместване, който е значително намалял поради изпреварващото нарастване на минималната работна заплата, като с предлаганото увеличение на минималната пенсия се очаква този коефициент на заместване да нарасне на 40%. 40%. Това е една норма, която показва адекватността на минималната пенсия спрямо минималния доход за труд, които би трябвало да получават пенсиониращите се, преди да излязат в пенсия. Разбира се, трябва да се отчита, че заработването на по-високия размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст изисква повишаване на равнището на минималния осигурителен доход. Тук искам да подчертая, че в макрорамката за периода 2018 – 2020 г. на правителството е предвидено повишаване на минималната работна заплата, което ще осигури необходимото равнище на минималния осигурителен доход за получаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не мога да премълча, че всъщност осигуряването на минималната работна заплата досега на минималния осигурителен доход не гарантира получаването на минималния размер на пенсиите – настоящия и бъдещия, така че това засилва преразпределителните процеси в системата на държавното обществено осигуряване, които и сега съществуват. Тоест Тоест с този Законопроект се дава превес на принципа на солидарност, който е един от водещите принципи в разходо-покривната осигурителна система. Бих искал още веднъж да подчертая, че предлаганият Законопроект ще доведе до увеличаване на голям брой пенсии, получавани от голям брой български пенсионери. Още веднъж ще подчертая – 802 хиляди пенсии ще бъдат повишени в размер от 2,4% до 24%, в зависимост от това какъв е текущият им размер, с тези две предлагани стъпки и на увеличението на размера на вдовишките добавки, получавани от 136 хиляди пенсионери, като минималният размер на „вдовишката добавка“ от 46 лв. ще нарасне на 53 лв. С тези именно мотиви апелирам към Вас да подкрепите Законопроекта с оглед и на възможността

Заповядайте, господин Гьоков.

Надявам се добре си спомняте дебата по предложения от нас Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на всички пенсии и мотивите, с които го отхвърлихте. Сега мога да изложа същите мотиви, като заставам срещу този Законопроект, защото те в голяма степен важат за него, отколкото преди това за нашия Законопроект. БСП и парламентарните й групи във времето назад обаче винаги са били за повишаване на доходите на възрастните хора. Тъй като техните основни доходи са доходи от пенсия, нашите убеждения са, че усилията ни трябва да бъдат насочени в посока на тяхното повишаване. В своите позиции и политики никога не сме се противопоставяли на политики и предложения за реализиране на мерки за увеличаване размера на пенсиите, а също и за засилване привлекателността на осигурителната система и повишаване на доверието в нея. Винаги сме изразявали готовност да обсъждаме различните варианти за повишаване на доходите на възрастните хора, включително предложени от политически сили, стига това да не е било популистко, имитационно и да не нарушава основните принципи в областта на социалното осигуряване. Пенсионерите имат право на по-достоен живот, но аз мисля, че няма адекватно отношение към това им право от Ваша страна в качеството на управляващи вече седем години през последните осем. Така мислят и близо два милиона и триста хиляди пенсионери и около три-четири милиона бъдещи пенсионери. Затова е и толкова ниско доверието в пенсионноосигурителната система. С този внесен от Министерския съвет Законопроект се предвижда чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване да се промени, с което се предвижда, както каза министърът, изпреварващо да се увеличи минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и да стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври г. Това увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж се мотивира с желание за подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност. Това с адекватността на пенсиите го оставям настрана. Ще вметна обаче една въпросителна: за каква адекватност на пенсиите като цяло става въпрос, когато два милиона пенсионери остават извън обхвата на това предлагано увеличение?! Въобще вносителите наясно ли са какво означава думата „адекватност“?

в по-малка степен принципът солидарност и в по-голяма степен принципът за равнопоставеност на осигурените лица. Считам, че приемането на това предложение ще постави една група пенсионери в изключително неравнопоставено положение и това са пенсионерите с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст през предходните години например преди 2000 г., когато те са се осигурявали на относително високи нива спрямо тогавашния среден осигурителен доход, но поради една или друга причина, преди всичко неадекватни политически решения, техните пенсии са изостанали на нива, близки до 200-250 лв. Като се има предвид, че обикновено тези лица са се пенсионирали преди 2000 г., преди пенсионната реформа и имат реален, относително висок принос във формирането и нарастването на осигурителния доход на страната, макар и към времето на пенсионирането им, според предложението пенсията на тези лица няма да бъде увеличена или ще бъде увеличена с 2,5% или около тази цифра по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, същевременно лицата с по-ниски пенсии, близки до минималната, без реален или в не толкова голяма степен принос към формирането и нарастването на осигурителния доход към времето на пенсионирането им, ще получат подарък – увеличение, съответно 11,5 на сто от 1 юли и 11,1 на сто от 1 октомври тази година. И се пита в задачата: къде е равнопоставеността и справедливостта, които са основни принципи в осигурителните отношения?! „БСП за България“ зачита и подкрепя спазването на принципа за равнопоставеност, заложен като основен в Кодекса за социално осигуряване, и счита, че не следва по никакъв начин да има изравняване на пенсии за лицата с различен осигурителен принос! Продължавам по-нататък. Необходима е устойчивост, предвидимост и приемственост на осигурителното законодателство, особено по въпроси, касаещи големи групи осигурени хора въпреки различните виждания на политическите партии, особено по политиката, отнасяща се до размера на пенсиите. Убеждението ни е, че всички законодателни инициативи за промени в това законодателство следва да бъдат разглеждани наведнъж, за да не се стига до многократни изменения на осигурителното законодателство. В случая имаме предвид, че паралелно и неразделно трябва да се разглеждат решенията за увеличаване на минималната пенсия и преизчисляването на пенсиите, ако щете, в контекста на анонсираното от правителството намерение за такова преизчисляване. Предложеният Законопроект не решава дори малка част от проблемите въпреки предвидения, и то немалък финансов ресурс, защото обхваща ограничена част от потребителите на осигурителни права и съдържа в себе си решения не в цялост. Това поставя под сериозни съмнения ефекта от предложените мерки. Тази утвърдена като стил на управление практика – на изолирано разглеждане на проблемите в системата и конюнктурни политически и дори експертни решения на отделни проблеми, доведе до сегашното Нека вносителите, пък и всички, които подкрепят Законопроекта в този му вид, да имат предвид, че нарастването на средния осигурителен доход за 2016 г. е повече от 200% спрямо осигурителния доход за 2007 г., когато беше направено първото и единствено преизчисляване на пенсиите. Примери за това има хиляди, включително от приемните, които провеждаме като народни представители, било то от управляващите или от опозицията. Преодоляването на това различие, за което ние настояваме, може да се осъществи по два начина: с преизчисляване на пенсиите или с механично увеличаване на пенсиите с процента, с който се увеличава минималната пенсия, в случая общо 22,6%. 22,6%. При първия начин ще се заличи една несправедливост между старите и новите пенсионери, имащи еднакъв осигурителен принос. Казвам това, защото всички парламентарно представени партии, в това число и сега управляващите от ГЕРБ и „Обединените патриоти“ в хода на изборната кампания изразиха категорично подкрепа за увеличаване на пенсиите, в това число някои от тях – твърде популистки – 300 лева минимална пенсия! Длъжни сме да направим това увеличение на всички пенсии, защото хората гледат и няма да Ви простят, особено на по-малкия партньор в коалицията, който обещаваше не само 300 лв. минимална пенсия, но и преизчисляване на всички останали. С това успя да излъже много хора на пенсионна възраст да гласуват за тях. Тук е мястото да изразя и принципните ни позиции – при условие че мнозинството се готви да управлява пълен мандат и въпреки че и до момента няма управленска програма, поне е редно да се разработят средносрочен и и дългосрочен пакет от мерки, които да гарантират устойчиво и несимволично увеличаване на всички пенсии, подчертавам отново: на всички пенсии. Нека хората и обществото да знаят какво ги чака при това управление. БСП и парламентарната ни група изразяваме готовност да участваме на политическо и експертно равнище с предложения и становища за повишаване ефективността на пенсионно осигурителната система и най-вече за увеличаване размера на пенсиите, на пенсиите, но увеличение, основаващо се на принципна основа и отразяващо приноса на всяко лице, участващо в социалното осигуряване. Защото българският пенсионер е поставен в незавидно положение. Нали дори премиерът Борисов призна, че се плаща в пъти повече за бежанците, отколкото за пенсионерите?! Даже в едно свое изказване изчисли, че средно по около 500 евро на месец се дават за издръжка на един бежанец, докато пенсията на един български пенсионер е около 150 евро на месец. Сигурно обаче смята средната пенсия в България или пък обещаната, но недадена от по-малкия коалиционен партньор 300 лв., което е 150 евро, защото 800 хиляди човека дори и сред щедрото увеличение на на пенсиите ще вземат по 90 евро, а скоро след това под благоволението на ГЕРБ ще започнат да вземат и по 100 евро! Да им е честито! Статистиката обаче ще продължи да показва, че над един милион и триста хиляди пенсионери ще си останат с пенсии под границата на бедност – 314 лв. или малко повече от 150 евро. Според средносрочната прогноза на правителството при приемането на бюджета за 2017 г., която и до момента не е променена и дори не са описани намерения в тази посока, следващите три години всички останали пенсии ще растат по швейцарското правило, тоест с по около 2,5% Не се предвижда никаква съществена промяна в размера им. На този фон не е за хвалба, че от 1 октомври 2017 г. броят на пенсиите с минимален размер ще се увеличи на около 800 или около 37,8% от пенсионерите ще бъдат с минимални пенсии. Тоест повече от една трета от всички пенсионери ще получават минималната пенсия. Дали е гордост да си премиер на такава държава? От името на парламентарната група на „БСП за България“ заявявам: въпреки сериозните критики, че с това предложение не се зачита и не се спазва принципът на равнопоставеност; че не следва да има изравняване на пенсиите за лица с различен осигурителен принос; че с предложението не се решават проблемите на пенсиите, а се размества съотношението между пенсии на хора с различен осигурителен принос; че с тази крачка засягаме малко хора и засега е самостоятелна и единствена крачка – задължително трябва да се направят следващи, касаещи сериозно увеличение на всички останали пенсии; че е отстъпление от предизборните обещания на управляващите за 300 лв. минимална пенсия, решението на парламентарната ни група е да подкрепим Законопроекта. И въпреки особеното си мнение, да гласуваме „за“, защото възрастните хора имат право на по-достоен живот, а е очевидно, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е неоправдано ниска. Ще гласуваме „за“, защото приемаме социалната мотивировка и аргументация за увеличаването им, въпреки че не приемаме, че се увеличават единствено те; приемаме, че всяко увеличение на доходите на възрастните хора, на пенсионерите е нещо добро, макар и само за част от тях, около 250 – 260 хил. човека. Наред с изразената подкрепа, изрично подчертавам, че между първо и второ гласуване от парламентарната група на „БСП за България“ ще направим предложения с цел подобряване на адекватността на пенсиите за трудова дейност, каквато е мотивировката Ви за вдигане на минималните пенсии. Мога още отсега да Ви анонсирам какво ще бъде нашето предложение, за да можете да си готвите мотивите за отхвърлянето му.

намерение записахте някъде в коалиционното споразумение. Ще Ви кажем откъде ще дойдат парите за това увеличение. Така от Ваше име ние ще изпълним Вашите предизборни обещания към оживление в ГЕРБ и ОП.) Не знам какво смешно има в това, което казах, но се гответе за сериозни доводи при отхвърляне на нашето предложение, защото този път няма да мине така лесно и демагогски от Ваша страна. Благодаря Ви за вниманието.

зад Вашето некоректно изказване, примесено с политически реплики и с много популизъм, прозира една истина, а тя е, че много, ама много Ви боли, че не можахте да спечелите парламентарните избори; че не можахте да изпълните социалните си обещания към Вашите избиратели. Тези социални обещания сега се изпълняват от нас, управляващите – „Обединените патриоти“ и Политическа партия ГЕРБ, която за четвърти пореден път спечели парламентарния вот, за разлика от Вас. Като представител на социално отговорната партия, искам да Ви задам въпроса: за какво нарушение на принципа на равнопоставеност и солидарност говорите във Вашето изказване, което прочетохте от парламентарната трибуна? Нима солидарността не включва подкрепа и грижа към най-слабите, най-уязвимите и най-бедните? Против това ли сте? Това означава ли, че Вие няма да подкрепите 800 хил. български пенсионери, които са с най-ниски доходи? Ако е така, значи си противоречите.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, това е тема, с която съм се захванал още в ранния ми политически живот. Аз съм много „приятно изненадан“ от Вас и от Вашето полуискрено изказване оттук.

спомням си, че Корнелия Нинова беше председател на Комисията по труда и социалната политика, но не мога да си спомня как гласувахте. Много е лесно да кажете: „Ние можем да ги направим като предложения“, но не можете да кажете откъде ще дойдат парите. Направете предложение за промяна на бюджета, направете предложение за промяна на чл. 1 и чл. 2 от ДОО и там вече можем да кажем: ето, направили сме предложение, в което знаем откъде ще дойдат парите. Когато дойдат моментите, в които действително се очаква Вашата подкрепа… Когато ние сме очаквали Вашата подкрепа, не сме я получавали. Много е лесно да ползваш тази тема, за да си правиш с „чужда пита помен“. Но когато си бил в ситуацията, в която е трябвало да вземеш правилното решение, а не си го взел, сега е много лесно да излезеш тук и да критикуваш. и да критикуваш. Разбирам, че Ви е много лесно, когато сте в опозиция, да го говорите и сте го говорили това нещо, но когато управляваш и когато правиш действителни стъпки в тази посока, а тя е правилна, както и Вие казахте, е съвсем различно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Господин Поповски, заповядайте за трета реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Един сериозен въпрос – виждаме какъв дебат става тук. Мога да кажа само, че нито едно правителство в демократичното време – от 1990 г. насам, в началото на своя мандат, далече от предизборните страсти, не е увеличавало пенсиите с по 11% на два пъти в една календарна година – това, което предлага нашето правителство в момента.

По-нататък ресурсите за увеличение и на другите пенсии, освен на минималните, които са под прага на бедността, под 300 лв. – трябва да има сериозна ревизия на ТЕЛК-овите решения, което коментирахме и в Комисията, където около 1 млрд. 700 млн. е ресурсът, който харчи бюджетът за инвалидните пенсии. Както казахме, поне две трети от тях са симулирани, гравирани, така че там има сериозен ресурс, който може да бъде пренасочен към другите пенсии за старост и стаж. Благодаря Благодаря Ви, господин Поповски. Това беше третата реплика към Вас. Заповядайте за дуплика.

не съм чувал, надали ще чуя и по-нататък в парламента. Много ни боляло, че не сме спечелили изборите. Да, неприятно е, че не спечелихме изборите, защото ако ги бяхме спечелили, сега щяхме да направим всичко, каквото говорехме и каквото бяхме поели като ангажименти по време време на изборната кампания. Сега хората могат да съжаляват, че са гласували за Вас, защото едно е да говориш, че ще правиш 300 лв. пенсии, че ще преизчисляваш всички пенсии – друго е, като дойдеш в парламента, да направиш пенсиите 200 лв., и то от 1 октомври. Има ли

се говори? Увеличавате пенсиите на 250 – 260 хиляди, а всички останали гледат. Знаете ли колко са пенсионерите в България? 2 млн. 200 – 2 млн. 300 хиляди. Останалите 2 милиона какво правят? Гледат как нарушавате принципа на равнопоставеността! Нищо друго не правите! И няма как да обвинявате, че ние го правим! Да казвате, че е некоректно изказването! Абсолютно некоректно е. И е повече експертно, отколкото политическо! Ако говорех политически, щях да приказвам много за предизборни обещания, за 300 лв., как се лъжат хората по време на изборите… Разбирам възмущението Ви, но когато обещае човек, трябва да помисли малко, че трябва да го изпълнява. Да не си пожелава такива неща, защото надали „Обединените патриоти“ са вярвали, че ще влязат във властта и ще си изпълняват обещанията. Господин Александров, може моето изказване да бъде полуискрено или искрено, не знам. Не зная дали ни боли дали сме спечелили изборите, или не, но Вас Ви боли, че не можете да си изпълните предизборните обещания. Вие казвате как сме гласували на Вашето предложение – преди малко казах, че ние сме за повишаване на доходите на възрастните

Подценяване! Премиерът постоянно говори, че има милиард и половина – три милиарда. И не е работа на народния представител да прави предложения за промяна на бюджета. Ние ще променим законодателството, а от излишъка

От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим предложения Законопроект. Отварям една скоба – между първо и второ четене си запазваме правото да направим предложения, които са правени през годините в различно време. Правени са предложения за 300 лв., правени са предложения за 500 лв. минимална пенсия, изобщо през годините е имало някаква надпревара в това да се правят предложения за увеличаване на минималните доходи. Какво представлява всъщност пенсията? Определение за пенсията, какво означава – пенсията е отложено плащане. Пенсията е доход, който замества доходите от труд. Тоест, когато си работил си имал възможността, задължението, да внасяш осигурителни вноски, след това, когато настъпи осигурителното събитие, получаваш съответното обезщетение за това, че си внасял осигурителни вноски. Идеята на минималната пенсия е да гарантира минимален жизнен стандарт. За съжаление, с размерите, които има в момента в България минималната пенсия за стаж и възраст, това няма как да се случи. Затова в Конституцията на Република България има и друга възможност. Тази възможност се нарича „социално подпомагане“. Втората защитна мрежа на държавата е така нареченото „социално подпомагане“! Това, което правим ние през всичките тези години на прехода е, през пенсионната система решаваме проблемите на социалната политика, което не е най-добрият подход.

Има социални услуги, има социално подпомагане, има различни форми на енергийно и друго подпомагане. Тези услуги трябва да бъдат насочени, за да може човекът с ниски доходи да покрие своите минимални потребности. В тази връзка нека да разделим пенсиите от социалното подпомагане! Колеги, как може да стане това? Ако искаме хората с минимални доходи от пенсии, тези които имат единствен доход само от пенсия, този доход може да бъде допълнен, както е в други страни, с един специализиран фонд. И без това тази разлика – след малко ще Ви дам и финансовите разчети, и без това тези пари се плащат от данъци. Не се плащат от осигурителни вноски! Народното събрание и Министерският съвет са задължени да мислят и да решат този проблем веднъж завинаги, да дадат отговор на въпроса: може ли през пенсионната система да решим всички проблеми в България? Опитвали сме се да решим проблемите на миньори, на металурзи, на армия, на полиция, на сектор „Сигурност“ и какво се оказва? Оказва се, че проблемите през пенсионната система на секторните политики не са решени, а тъкмо обратното – проблемите на пенсионната система са задълбочени. Защо казвам това? Трансферът, който прави Министерството на финансите към Държавното обществено осигуряване за 2017 г., е 4 милиарда и 400 милиона. Пенсионерът, който получава минималната пенсия, отива в магазина, купува си сирене и с ДДС-то, което плаща, си рефинансира обратно този унизително нисък размер на пенсията. Ето това е ситуацията в момента.

използвани по начин, по който да не увеличаваме дефицита. Вижте сега за какво става въпрос! Вносителите казват, че не се увеличавали разходите. Как да не се увеличават разходите, като е казано, че разходите са 100 милиона повече, отколкото предвидените в бюджета за 2017 Казваме, че тези разходи ще бъдат покрити с преизпълнението на приходите. Уважаеми колеги, променяне бюджетен Закон на базата на предположения, на базата на сегашната ситуация! Ами, ако няма такова преизпълнение Тогава какво правим? Ами тези 100 милиона, за които говорим, че са повече – 104 милиона към края на месец май казват от НАП, че са повече от осигурителни вноски? Спомнете си, че 50 милиона от тях вече са изконсумирани за Великденските надбавки. Сумата, която остава сега, е 50 милиона. Ето една необвързаност в бюджетната процедура, която в момента изпълняваме. Още нещо! Вижте какво е казано в Закона за публичните финанси. Чета дословно: „Чл. 19. Разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличение на разходите – какъвто е случаят сега – намаляване на приходите и/или поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишни закони за държавния бюджет, за бюджета на ДОО бюджет, за бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година“. Нарушаваме ли Закона за публичните финанси, или не го нарушаваме? Всеки може да си отговори сам! Уважаеми колеги, към днешна дата минималният размер на пенсията всеки месец се дофинансира с пари от бюджета, с пари от данъци в размер на 19 милиона. На годишна база това прави 228 милиона, тоест минималният размер на сега получаваните пенсии всеки месец се дотира с по 19 милиона. Това, което предлагаме като първа стъпка сега, за увеличението за всеки 8 милиона и 800 хиляди. За втората стъпка – 14 милиона и 7. Станаха ли на месечна база за догодина 42 милиона и половина? Умножени по 12 510 милиона необвързани с приходи от осигурителни вноски. Деформираме ли модела в България, или не го деформираме? За какво става въпрос? Народното събрание – в момента пишем чек на министъра на финансите. Господин Министър, съобразете се с решението на Народното събрание и предвидете 510 милиона за следваща година, необвързани с осигурителни вноски! Ето това е голямата истина! И някой да ми говори, че по този начин не се нарушава бюджетната процедура, че не се нарушава справедливостта в системата – трябва да чете малко повече и малко по-задълбочено, за да може да стигне до истината, че това увеличение е за сметка на дългово финансиране, защото всеки един бюджетен дефицит се финансира с дълг. Няма друг начин!

стигна до дискусия: „кой повече е увеличил пенсиите?“, искам да Ви кажа следното нещо. Документално – връщам се назад в годините: 2008 г., от 1 юли се въвежда за първи път швейцарското правило. От 1 октомври всички пенсии се преизчисляват с осигурителния доход за 2007 г. Това е увеличение с 22%. През 2009 г. от 1 януари – увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст с 10%. От 1 април коефициентът за тежест на всяка година осигурителен стаж от едно цяло се увеличава на 1,1%. От 1 април 2009 г. максималната пенсия от 490 лв. се увеличава на 700 лв. От 1 юли с 9% се осъвременяват всички пенсии. Ето това е, което е направено от тройната коалиция. Уважаеми дами и господа, не бързайте да ръкопляскате! Обичам това нещо, но знаете ли защо? Защото, въпреки това, сегашните очаквания на колегите вносители са абсолютно същите, каквито бяха очакванията тогава. Само че благодарение на тези решения, на власт тогава дойде – през 2009 г., ГЕРБ.

Колеги, продължаваме с изказвания. Госпожо Димова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим така предложения ни Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено с който се предвижда увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2017 г. на 180 лв., и от 1 октомври 2017 г. – на 200 лв. лв. Предложението е в изпълнение на поетите ангажименти на правителството в рамките на коалиционното ни споразумение. Това са първите усилия в посока сближаване на минималната пенсия с прага на бедността. Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2017 г. от 161,38 лв. на 180 лв. представлява на практика увеличение с 11,5 на сто, а увеличението от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври представлява увеличение с 11,1 на сто. Със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудови дейности, които се определят с процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст, а именно: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване; пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, и наследствените пенсии. В резултат на това увеличение от 1 юли ще се възползват около 668 хиляди пенсионери, или малко над 30%, а от 1 октомври броят на пенсионерите с минимален размер на пенсията ще бъде около 800 хиляди,

За целта са необходими около 100 млн. лв., които ще бъдат покрити от очакваното преизпълнение на плана за приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване. Това означава, че бюджетното салдо на държавното обществено осигуряване няма да се промени. Няма да има необходимост от промяна на трансферите, или казано по друг начин: не се налага актуализация на Закона за държавния бюджет. Предложението е разглеждано съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, както и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, като експерти в Националния осигурителен институт са участвали във формирането на разчетите при разглеждане на Законопроекта. Колеги, факт е, че на заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисията по бюджет и финанси Законопроектът беше подкрепен от всички парламентарни групи, от което е видно, че дебатите са излишни и популистки. Отнася се за най-уязвимата група, а именно пенсионерите и хората с минимална пенсия, така че е редно да се обединим. Колеги, призовавам Ви да подкрепим така внесения Законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димова. Реплики? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаема госпожо Димова, уважаеми колеги! Аргументите, които използвате в подкрепа на Вашето предложение, през миналата седмица бяха аргументи, свързани с не подкрепа на нашето предложение. По този начин ние също дискредитираме системата и онези, които имат по-високи доходи, спират да вярват в системата. Къде Ви е принципът на солидарност и равнопоставеност? То е ясно, че нито с под 200 лв., нито с 200 лв. може да се живее, но какво правим с онези хора, които съвестно си плащаха осигуровките, които работиха повече от 40 години и сега получават 210 лв. пенсия?! В момента минималната пенсия е 161,38 лв., а от 1 юли ще стане 180 Такава минимална пенсия получават всички онези хора, които в последните 18 години внасят своите осигуровки върху минималния осигурителен доход. Ами това ще доведе до масовата практика да се укриват доходи и да се правят минимални вноски. В нито едно от изказванията на партията, която в момента управлява, не чухме думичката „извинявай“; „Извинете български пенсионери за това, което правим в момента, и за това, че нарушаваме принципа на солидарност и равнопоставеност!“; „Извинете, че преди изборите Ви обещавахме 300 лв. пенсия, с които печелехме избори, а в момента забравяме за тези си обещания!“

Втора реплика ще има ли? Дуплика, госпожо Димова? Няма да има. Продължаваме с изказванията. Господин Александров, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, независимо от това днес кой, какви аргументи ще си намери, за да каже: „аз ще гласувам „за“, но виждате ли, аз съм против“, ние трябва да признаем едно. Това е първият случай, в който българско правителство в началото на мандата си – месец и половина след като е започнало работа, увеличава реално доходите на най-уязвимата група от обществото. Не се прави нито в средата на мандата, нито в края на мандата, а се прави в началото. Само месец и половина работа! Смятам, че това действително е добра мярка. Радвам се, че колегите от ляво, от дясно, от център на тази зала ще подкрепят това увеличение и също така ще бъда още по-радостен, ако ги видя заедно с нас яростно да работят, за да постигнем по-високи нива. Защо, колеги? Това увеличение е действително в най-уязвимата група – българският пенсионер, и още по-уязвимата му част, а именно тези, които получават минимални доходи чл. 68: „за трудов стаж и възраст“. Това са тези, които цял живот са работили, пенсионирали са се и в момента получават 161,38 лв., а към края на годината, живот и здраве, 200 лв. и, надявам се, повече. Надявам се в тази зала да има повече хора, които да използват цялата енергия, която видяхме тук и в дебатите в комисиите, за да може да работим за увеличението на пенсиите и ще Ви кажа защо. Господин Адемов и господин Бисер Петков в качеството на министър споменаха нещо много съществено. Пенсията представлява заместващ доход. Този заместващ доход в рамките от 2009 г. до ден-днешен е изместил тежестта си – от 52% преди 2009 г. в момента е достигнал до 30 и няколко процента. В момента с това предложение ние ще го върнем на 40%. В момента с предложението за увеличението на минималната пенсия ще коригираме не просто минималната пенсия, но и четири вида други пенсии, които са съпътстващи. Да, действително ние поведохме тази битка. Ние не сме отстъпвали от тази битка и няма да отстъпим. Както казах и в репликата си, аз съм дошъл с намеренията си да променя живота на българския пенсионер и ще се радвам не да намирате начини, с които да казвате: „Не, това няма да се случи!“, а намирате начини и градивна критика, както и да откривате възможност откъде да се набавят средства реално, вътре в системата, за да може тези средства да работят за българския пенсионер, за да направим така, че доверието в българската пенсионна система да бъде голямо и доходите, заместващите доходи, които се получават, да бъдат още по-големи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Александров. Реплики? Заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Александров, от името на „БСП за България“ заявихме, че ще подкрепим, но това не е достатъчно. Също така не приемам, че като говорите за една група пенсионери, в частност да мислите само за тези, които са с минималната пенсия. Дайте да мислим за всички пенсионери. Затова е хубаво да има преизчисляване на всички пенсии. Само че миналата седмица Вие го отхвърлихте и сега изведнъж казвате: „Ние мислим за хората с най-ниски с най-ниски пенсии“. Само че преди една седмица един народен представител от ГЕРБ, който сега мълчи – може би го е срам, госпожа Светлана Ангелова, заявява: „Лицата с по-малък принос в осигурителната система

Това е нарушение на основния пенсионен модел у нас, а именно равнопоставеност и солидарност. Не го казваме ние, казваме го представител от Вашата коалиция. Затова казвам, че ние ще го подкрепим,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Стойнев, не знам защо на нас ни приписвате прийоми, които са верни за други Ваши управления, където заедно сте управлявали с ДПС. Лъжата не е присъща за нас, много Ви се моля! Напротив, ние сме заложили управленски приоритети в рамките на четири години и аз казах месец и половина, ние сме започнали със съществена крачка. Моля Ви се! Това, че Вие сте свикнали да работите продуктивно в друга среда не е характерно за нашата среда, в която ние функционираме. Това е първото. Другото е, че може би Вие не чухте моя призив към това всички да се обединим в тази зала, независимо от партийния ни цвят и да намерим пари. Защото едно е да кажеш – ние ще искаме 300 лв., обаче без да го обезпечиш. Затова аз Ви призовах – дайте да обезпечим, може да търсим 1000 лв., може да търсим и 2000 лв. Намерим ли парите, с които да обезпечим това увеличение – да, правим го, независимо какъв е партийният ни цвят.

в този контекст да говорим истината. От изказалите се излезе, че сме обещали преди изборите 300 лв., спечелили сме изборите, а сме дали 200 Само че аз не помня ГЕРБ, които спечелиха изборите, да са обещавали 300 лв. Обещахме ги „Обединени патриоти“, ако спечелим изборите. Но не ги спечелихме! Ние влязохме с 27 депутати. Това не означава, че сме спечелили изборите и с 27 депутати – пет пъти съм Ви го повтарял тук, когато обсъждахме Вашия закон, не могат да станат 300 лв., а стават 200 лв. Правим това, което е възможно. Още един път ще Ви кажа: не сме спечелили изборите, стига сте говорили, че „Обединени патриоти“ – спечелили изборите, обещали 300 лв., а не ги дават! Това просто не е вярно. Просто

Вие сте обещали, ако спечелите изборите да направите пенсията 300 лв. Не сте ги спечелили и в момента прехвърляте отговорността в ГЕРБ. дайте разчетите и да видим Вашите експерти къде са видели къде са парите, защото в момента твърдите, че парите ги няма и първо трябва да ги заработи България и тогава да се увеличат пенсиите. Значи, или сте го осъзнавали когато сте го обещавали,

Разчетите за 300 лв. сме ги дали, когато сме водили преговорите с ГЕРБ. Тези преговори са довели до 200 лв. Това са разчетите на ГЕРБ. Това е, както се казва, противостоене на две концепции. Тук няма нужда да се спекулира с разчети с 200 или с 300 лв.

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2017 г. Гласували

Има ли обратно становище? Няма. Гласуваме направеното предложение за съкращаване на срока на първо гласуване на 3 дни.

Вносител е народният представител Менда Стоянова на 9 юни 2017 г. Имате думата, уважаема госпожо Стоянова. Благодаря, господин Председател. Моля за процедура за допускане в залата на господин Цветан Цветков – председател на Сметната палата, госпожа Грънчарова и господин Тодоров – заместник-председатели, както и на господата Асен Китов и Илия Илиев – регистрирани одитори. Моля, гласувайте направеното предложение.

Комисията по бюджет и финанси относно Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г., №754-02-50, внесен от народния представител Менда Стоянова на 13 юни 2017 г. На заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект за решение. Проектът за решение беше представен от госпожа Менда Стоянова, която отбеляза, че в състава на Комисията са включени представители на всички парламентарни групи. Съгласно изискването на чл. 65, ал. 1 от Закона за Сметната палата в състава й са включени и двама регистрирани одитори. След проведено обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за решение:

1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г., 2. Избира състав на комисията, както следва: Председател: Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; Членове: Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група „БСП за България” Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група „Обединени патриоти”; Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение за права и свободи”; Кръстина Николова Таскова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия „Воля”; Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор; Асен Костов Китов – регистриран одитор. 3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да внесе в Народното събрание до 30 септември 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Имате думата за изказвания, колеги. народните представители няма желаещи. От Сметната палата има ли желание някой да се изкаже? Няма. Гласуваме предложения Проект за решение.

народния представител Георги Колев – председател на Временната комисия, на 20 юни 2016 г.; и на втория Проект за решение – народните представители Корнелия Нинова и Жельо Бойчев също на 20 юни 2017 г. Доклад на Временната комисия

Както всички знаем, на 28 април Народното събрание взе решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Срокът на действие на тази Комисия, определен с решение на Народното събрание, беше два месеца. За тези два месеца и предвид изключителната важност на този въпрос, свързан със здравето на хората и непосредствения обществен интерес, Комисията започна незабавна работа,

за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите при следния дневен ред:

проф. Валерия Хаджидекова – директор на Националния център за радиологичен и радиобиологичен контрол; проф. Димитър Петров; проф. Жеко Ганев; и представители на Министерство на икономиката: Луко Маринов и Вельо Илиев; Илиев; представители и на „Екоинженеринг”, както и някои представители на научни и неправителствени организации. Заседанието се проведе при следния дневен ред, в който се установи, че не са получени до този момент и не са излезли всички резултати

и на основание забавянето на резултатите от радиологичните изследвания, изискващи технологично време за провеждането им и големия обем на получените доклади предлага на Народното събрание срокът за работа на Временната комисия да бъде удължен до 31 октомври 2017 г. Също така предлага на Министерския съвет да възстанови и активизира дейността на съществуващата междуведомствена група, занимаваща се с този проблем, като актуализира състава й, включително с необходимите експерти;

и представените доклади да бъдат с резюме, включващо изводи и заключения, официално заверени с подпис на оторизираните експерти и републиканските консултанти. Изготвеният доклад на междуведомствената работна група да бъде предоставен на Временната комисия официално, подписан от оторизирани лица.“ Сега можете да мотивирате Вашето предложение. веднага след създаването й, като на първо заседание – на 3 май 2017 г., бяха приети Вътрешните правила за работа и дейността на Временната комисия, необходимост за законовите основания на последвалите заседания, изслушване на министри и компетентни представители на различни ведомства във връзка с този тежък проблем. На проведените няколко заседания на Комисията, тя подробно анализира наличните данни, изисква становища, заключения и доклади на всички ангажирани министерства и ведомства, както и на научни организации, също така на отделни експерти. Поискана бе информация, свързана с доклади и проблеми от Министерство на енергетиката, в частност от дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и създадената междуведомствена работна група със заповед на тримата министри – на здравеопазването, регионално развитие и благоустройството, околната среда и водите. По искане на Временната комисия периодично бяха представяни резултати от извършените пробовземания и анализи, и бяха взети незабавно мерки за прекратяване водовземането от източници с установени високи отклонения от изискванията за качеството на водата. На база на тази многостранна информация, която бе подадена в Комисията и проведени дискусии с водещи експерти в тази област, се установи, че за пълноценната и резултатна работа на тази Комисия са необходими доказани и потвърдени от референтни лаборатории резултати на водните проби. В рамките на определения срок от два месеца за действие на тази Комисия, тези цели не могат да бъдат постигнати, поради следното: първо, имаме забавяне на резултатите от радиологичните изследвания, имаме не представяне на необходима информация от някои институции, независимо че има изпратени писма, които са своевременно изпратени, и липса на резюмета към обемисти доклади със съдържание над 800 страници. Такива резюмета към доклада въобще липсват. На редовно заседание, проведено на 14.06.2017 г., Комисията със 7 гласа „за“, 1 – „въздържал се“, взе решение, че предвид необходимостта от цялостен анализ на събраната в процеса на работа информация и предстоящата за получаване, във връзка забавяне на резултатите от радиологичните изследвания, изискващи технологично време за провеждането им, големия брой на получени доклади, е необходимо да бъде удължен срока на Комисията с още три месеца. Предлагаме: „Проект! РЕШЕНИЕ за удължаване срока на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното Събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите за срок от 3 /три/

причината за създаването на тази Временна комисия. Тя беше именно, за да се отговори на създалото се напрежение в българското общество, предвид констатираното високо съдържание на уран и алфа активност водата, използвана за питейни нужди в Хасково и други населени места в страната. Нашата цел беше да излъчим един сигнал и за успокояване сред хората и, разбира се, да потърсим отговор на големите въпроси: има ли укриване на информация от населението, предвид създалата се опасност от консумиране на такъв вид вода? Кои институции са знаели за това и не са информирали съответно гражданите? Големият въпрос: какви са решенията за изход от тази ситуация? Едно от нещата, които си постави за цел тази Комисия, е да намери много бързо отговор на тези въпроси и да предложи тези решения. Съжалявам, че в момента започваме този дебат и няма с какво да излезем пред българските граждани, затова си позволихме от името на парламентарната група да направим това и в първа точка именно да предложим удължаване работата на Комисията само с 30 дни, а във втора точка настояваме Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води да внесе междинен доклад до 28 юни 2017 г. Съвсем нормална практика и естествено е преди да се иска удължаване на работата на която и да е временна комисия да се констатира какво се е свършило до момента. Дължим това не само на нас, дължим това на всички хора, които са изложени по един или друг начин на риск, да се знае какво е свършила Комисията и затова, госпожо Председател, предлагаме този Проект за решение. Правя едно процедурно предложение към Вас, когато го подлагате на гласуване, ако може да бъдат подложени на отделно гласуване първа и втора точка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И аз благодаря, господин Бойчев. Откривам разискванията. Госпожо Йончева, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е вода от Хасково. (Показва шише с вода.) В понеделник бях там. (Оживление.) Вода от Хасково, която от април месец е забранена за пиене и за ползване за битови цели. Въпреки това хората в Хасково продължават да готвят с тази вода, продължават да се къпят. Ако Вие отидете в Хасково и си поръчате кафе в някое заведение има вероятност да Ви направят кафе от тази вода. Вие обаче вероятно няма да изпиете това кафе и сега ще обясня защо. Има информация, която до този момент не е публична и аз се питам: защо тя не е публична?

В 23 проби от общо 24 са установени завишени стойности на алфа-активност – от 10 до 32 пъти. Ето, тук са

Завишена стойност на алфа-активност означава завишена радиоактивност на водата, дами и господа. Днес в Хасково има останали само няколко водоноски от 17 водоноски, които бяха установени през месец април Хората в Хасково питат доколко тази вода е действително опасна за тях, защото продължават да я използват за битови цели.

Заповядайте, господин Генов.

Комисията започна добре. Имаше пълно съдействие от всички държавни органи, докато управляваше служебното правителство. За мен лично след това започна бойкот от органите. Може би някои ме гледат учудено.

Междуведомствената група, което практически блокира нейната работа. Блокирайки работата на тази група, се блокира и работата на Временната комисия. Това явно е нежелание на много държавни органи да съдействат. Има изпратени писма от председателя на Комисията за изискване на отделни проби. Мълчаливият отказ от страна на басейновите дирекции съществува. Никой до онзи момент не беше реагирал. От какво беше продиктувано нашето решение за удължаване срока за работа на Комисията? Още в самото начало в мотивите ние от нашата група като вносители искахме три месеца. Бе предложено два, ние бяхме против, но в крайна сметка се прие, за да не остава впечатление у хората, че ако искаш да не свършиш работа или искаш да я замажеш, създай временна комисия.

Госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа! Внимателно изслушахме и двете предложения за удължаване работата на Временната комисия. Ако не ме лъже паметта, на Комисията взехме решение да удължим работата до три месеца, а не с три месеца. Разликата е осезаема. Искам да посоча посоча две причини от примерно десет, които бих могъл да изброя, за да се удължи работата на тази Комисия. Първо, тя работи в продължение на два месеца и досега не сме получили,

причинители за замърсяването на водата. Второ, тъй като в медиите излязоха данни, че има замърсяване на водата и в други региони на страната – Асеновград, говореше за Перник, Димитровград, за някои други населени места, Комисията заседаваше два месеца, но за тези два месеца ние се събрахме последно през месец май, като изисквахме от басейновите дирекции ясни данни за пробите, които са взели от съответните региони. На този етап тези данни не сме ги получили, уважаеми дами и господа.

към трите министерства, която в момента също не работи. Мисля, че тук не става дума нито за лява, нито за дясна политика, нито за каквато и да е. Става дума за отношение към български граждани, които са ни изпратили в Народното събрание и искат да знаят истината – дали причинителят на това замърсяване са хвостохранилищата, дали са подземни, подпочвени води или други фактори. И ако продължаваме в същия дух, за пореден път ще докажем безпомощността на това Народно събрание. Аз не искам Народното събрание да се превръща във функция на изпълнителната власт! Господин Бойчев, може би е редно

повтарям пак – единодушно се прие с гласуване да се удължи работата до три месеца. Мисля, че това е резонният период, в който ще могат да излязат всички показатели и Комисията да излезе с окончателен доклад и предложения за предложения за изменения в определени закони и решения. Благодаря.

Бих искал да обясня мотивите си защо се въздържах от гласуване за удължаването с три месеца. Считам, че докато тази Комисия работи по начина, по който работи до момента – само да търсим проблема и причините за неговото възникване, то по никакъв начин не се търси намиране на решението на този проблем. Проблемът очевидно съществува не от момента на създаването на Комисията, а от доста години назад, защото и отчетите на Министерството на здравеопазването показаха, че в Хасково нивото на заболеваемост от ракови злокачествени заболявания е най-високо в страната. Дали причината за това е именно във водата, или не можем само да гадаем. Очевидно е, че проблем с качеството на водата в Хасково има и той не е само с наличието на алфа лъчение, не само с наличието на това, което е открито напоследък – уран. Знаем, че от много, много години има много съществени завишения на количеството манган и някои други тежки метали във водата не само на Хасково, но и в други райони на страната. Аз се въздържах да гласувам за удължаване на срока именно, поради това че докато продължава тази Комисия да работи по този начин, очевидно няма да се търси решение. В случая понеже не е работа на Комисията да търси решение на проблема, аз апелирам господата от изпълнителната власт да предприемат по-спешни мерки за намиране на решение на проблема и ако ще гласувам в подкрепа на удължаване на срока на Комисията, то ще бъде с оглед на това ние все пак от Комисията да контролираме прозрачността в намирането на това решение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев. Не виждам втора реплика. За дуплика, господин Ибрямов? Не. Господин Костадинов, заповядайте за изказване. И господин Ерменков се записа за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не съм докрай убеден, че статистическата медицинска картина е толкова драматична в Хасково. Това, разбира се, подлежи на допълнителен анализ и ще бъде може би още една задача. Има такива наблюдения, но какви са причините, уважаеми колега, и на какво се дължат е друг въпрос. Уважаеми колеги, може би ще Ви бъде странно, но аз искам да направя две неща. Първо, искам да Ви благодаря за това, че създадохме такава Временна комисия. Второ, искам да Ви благодаря за това, че разсъждаваме по съдържанието на това, че работата трябва да бъде удължена. Наистина, ако трябва да се солидаризирам с всичко това, което казаха всеки един от колегите тук, то ще звучи по следния начин: имайте предвид, аз също съм член на тази Комисия, че Народното събрание като орган и работата на народните представители в този случай става изключително важна и ценна. Казвам го поради следната причина. Много тежко работим в Комисията, много бавно ни се предоставя информация, много трудно върви целия процес. Всичко това, което всеки един от колегите каза, е вярно. Няма насрочена нова междуведомствена работна група. Басейнова дирекция, МОСВ малко бавно подават данните – всичко това е факт. Ако имаме такава ригидност, такова забавяне от страна на администрацията, смятам, че ролята на Народно събрание и на народни представители става още по значима. Ето защо бих искал да призова всеки един от говорещите след след мен да започнем да обсъждаме съдържателно въпроса: какво точно удължаване е необходимо, за да не оставим представата, че безкрайно много заседаваме, но и в същото време да си свършим работата и да бъдем полезни? Проблемът е много сериозен. Той се появява на още няколко места в страната, имаме поглед върху тези неща. Искам да благодаря и на председателя на Комисията, и на всички колеги, защото наистина изключително отговорно, изключително отговорно, с голямо чувство на отговорност подхождат при дейността на тази Комисия. Но разберете, ние взехме на последното заседание шест предложения – гласувахме повторно да искаме информация от държавните институции, отново да им напомним, че закъсняват с докладите си. Радионуклидните изследвания не са излезли. Всичко това говори, че е необходимо такова удължаване очевидно и предложението на господин Бойчев и това, което предложи Комисията някъде по средата е отговорът на този въпрос. Като Ви благодаря още веднъж затова, че подкрепихте такава Временната комисия, мога да кажа, че подкрепям да има междинен доклад в разумен период и ни дайте шанс в достатъчно стегнато, кратко време с удължение, което Вие прецените, да помогнем на хората в Хасково и да дадем една реална картина. Благодаря на всички колеги. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Костадинов. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато създавахме тази Комисия, мисля, че всички много добре си спомняте, че ние от Българската социалистическа партия, парламентарната група на „БСП за България“ предложихме срокът да бъде три месеца. Тогава ще зачета част от изказванията от стенограмата от 28 април 2017 г., за да разберем за какво става въпрос. Колега от управляващото мнозинство казва: „Предлагам срокът да бъде намален от три месеца на два месеца, тъй като смятам, че тези два месеца са предостатъчни. Комисията да се запознае с фактите и обстоятелствата и да излезе с подробен доклад след три месеца. Мисля, че темата е прекалено важна в този момент и колкото повече време продължава тази Комисия, толкова по малко хората ще бъдат запознати с обстоятелствата и де факто ще се обезсмисли нейната работа. Колкото по-навреме, толкова по добре. Благодаря“. Колега от управляващото мнозинство твърди, че срокът трябва да бъде по-кратък от три месеца. Друг колега, също от управляващото мнозинство казва: „Важното е обществото да знае истината, важното е обществото и хората и хората да имат спокойствие. За пълното обследване, вероятно ще има време. Важно е обаче да се знае има ли опасност, няма ли опасност. След като беше създадено такова внушение сред хората, би следвало тази Комисия възможно най-бързо да каже каква е истината. Благодаря Ви“. Ви“. В интерес на истината колега от ГЕРБ споменава и удължаване на срока: „Правилникът позволява да удължим срока на Комисията.“ Това са все цитати оттогава от тази стенограма. Но трябва да си поставим амбициозна цел. Амбициозната цел е максимално бързо да излезем с обективни данни и каквото е необходимо, ако трябва, разбира се, първо да кажем дали обществото е застрашено от това, което се случва в региона с тази питейна вода. Второ, да видим какви мерки са необходими. Трето, да видим каква е ситуацията в други региони в страната, където има подобни случаи и евентуално да търсим отговорност от хората, които примерно не са свършили работата, и мерки, които да бъдат предприети от тук нататък от изпълнителната власт, разбира се, и от законодателната. Смятам, че трябва да си поставим амбициозната цел до два месеца да приключим работата, за да успокоим обществото.“ Колеги, това беше преди два месеца, това са Ваши изказвания и сега, с извинение, малко по-остро, но ще Ви поставя три въпроса, към така нареченото „управляващо мнозинство“: успокоихте ли обществото и имате ли резултат в тези два месеца, за които Вие твърдяхте, че ще са Ви достатъчни? Дефинирахте ли мерки, които да бъдат предприети от тук нататък от изпълнителната власт, разбира се, от законодателната – също извадка от стенограмата, която Вие казахте? Пак за тези два месеца, за които Вие настоявахте, сега твърдите, че Ви трябва много повече време. Какво се промени колеги от 28 април 2017 г. до днес? Може би само това, че мина политическият махмурлук от съставянето на правителството и сега осъзнахте с горчиво главоболие, че не сте управляващо мнозинство, а сте обслужващо правителството мнозинство и неговите капризи, и неговите искания. Осъзнахте, че никой от това правителство не Ви обръща внимание и даже игнорира исканата от Вас информация, което в тази Комисия в момента всеки един от Вас каза: не получаваме, не ни дават, искаме, но нямаме отговор. Разбрахте, че реалността на днешния политически живот в България е горчива за всички онези, които смятат, че ние живеем в парламентарна република. Всъщност днешното Ваше предложение е символ на безсилието да се справите с правителствената администрация и нейното политическо ръководство. Дано наистина да сте се отрезвили и с бъдещото си парламентарно поведение и да опровергаете тези мои думи. А иначе, ние още веднъж, както винаги последователни в отстояване на позицията си, ще подкрепим удължаването на срока с още един месец, за да се върнем на изходното си предложение от 28 април срокът на действие на Комисията да бъде три месеца. Дано за този месец, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, да обясните на кабинета Борисов 3, първо, конституционните му задължения, и дай Боже, да го накарате да го изпълни. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. За реплики, моля! Не виждам желаещи. Преминаваме към следващото изказване – господин Чакъров, заповядайте. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ удължаването на срока за работата на Временната анкетна комисия като съображенията ни са такива, каквито бяха представени от колегата Ибрямов преди малко. Аз ще допълня, ще кажа още някои наши съображения, поради които бихме искали да продължи работата на Временната анкетна комисия. Тя беше сформирана с оглед на това да се изясни цялостната обективна ситуация и да подходим коректно, на висотата на отговорностите, които би следвало да имаме на тази изключително чувствителна тема и ситуация, в която се намират хората в регионите, където бяха установени отклонения от нормите – няма да ги повтарям, по отношение на урана и на алфа активност. Първото ни съображение е, че, за съжаление, до този етап не са получили цялостно документацията, която беше изискана при старта на работата на тази Комисия от компетентните органи национално ниво, така и от регионалните структури на съответните министерства. Липсата на цялостна информация не позволява на членовете на Комисията да извършват обстойно ефективен анализ и съответни заключения, съответни предписания – такива, каквито цели си поставихме, с оглед преодоляване ситуацията, в която се намират нашите съграждани, живеещи в тези региони. В началото, когато имахме дискусии и дебати в пленарната зала, посочихме, че е добре да има координация между съответните компетентни органи. За съжаление, от работата, която се установява, че не е свършена, се вижда, че Междуведомствената работна група не функционира. На последното заседание на Комисията се обърнахме към Министерския съвет да се възстанови работата на Междуведомствената работна група. Това е изключително важно, защото, първо, нека да ни се предостави на всички нас – народните представители и членовете на тази Комисия, и документацията, и информацията, която касае нещата, с оглед на последните изследвания, които се провеждат. Разбрахме от представителите на съответните компетентни органи, че тази информация не е финализирана, изследванията не са с окончателни резултати. Очакваме резултатите! От всичко, което изброявам, е видно, че е необходимо тази документация и респективно информация да бъде налична, да я получим, на базата на която да се анализира, да се вземат съответните решения, да има адекватни мерки и действия. и действия. Трябва да се анализира всичко това, да се дадат предписанията, за да можем да бъдем коректни към нашите съграждани в тези региони, пък и такава проверка беше разпоредена и от прокуратурата. Такова предложение имахме и ние. Във всички останали региони нека се изследва. Ако има отклонения от нормата по отношение на питейната вода, да се вземат превантивно мерки. С оглед на тези съображения предлагаме работата на Временната анкетна комисия да бъде удължена до три месеца. Апелираме всички компетентни органи да подходят отговорно и да дадат необходимата документация и информация на членовете на Комисията, а след това и на всички народни представители, така че да вземем вземем обективна и коректна позиция с голяма загриженост за нашите съграждани, които не са само от региона на Хасково, а и там, където това е необходимо. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е една щекотлива тема и се подхвърля като горещ картоф, а в същото време проблемите са ясни и са налице! В тази връзка, за да спрем с политическото говорене и да вземем решение, което да бъде в полза на всички хора, които са в засегнати региони, предлагам промяна – нашият проект за решение

за срок до 30 септември 2017 г. Второ, за да отговорим на очакванията на по-голяма част от залата и да покажем, че все пак Комисията има достатъчно данни, но ни трябва време те да бъдат обработени и представени пред Вас и пред хората,

Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов. Реплики? Други изказвания? Заповядайте, господин Ненков.

как парламентът не работи и така нататък. С риск, може би, господин Ерменков да вземе лично обяснение, тъй като цитира колега от управляващото мнозинство – да кажем, че се разпознавам в думите, които съм казал тогава, когато беше дебатът – дали да бъде два, или три месеца, отново ще повторя моите аргументи. И тогава, и сега смятам, че Комисията наистина час по-скоро трябва да излезе с решение. Това дали е имала някакъв институционален пропуск в създалата се ситуация, дали има опасност за населението и обществото, или няма, с какви препоръки може да излезе Парламентарната комисия, тъй като ние реално не сме изпълнителна власт, няма как да вземем решение – примерно да се изградят пречиствателни станции за всеки един кладенец, който се използва за питейна вода. И тогава, и сега Ви казвам, че колкото по-бързо излезе тази Комисия със своето решение и го гласуваме в пленарната зала, толкова по-добре!

Първо, че пряка опасност за населението на обществото няма. Ако бяхте присъствали на Комисията, може би щяхте да имате тази възможността да чуете експертите и от Министерството на здравеопазването, и от РЗИ за това, че пряка опасност за хората няма. Няма! Защото се наслушахме как тогава обяснявахте, че едва ли не е вторият Чернобил. Колежката отпред го обясняваше. Това било вторият Чернобил: как институциите си мълчали, как са прикривали от хората тази информация, а всъщност се оказва, и ако си бяхте направили справка, а не да носите минерална вода – аз с радост бих я опитал тази вода,

работата! С лека ръка хвърляме някаква кал на някакви хора, на някакви институции, на някакви дирекции, а всъщност хората са си свършили работата. Не е нужно да си правим политически PR, за да покажем кой е по-голям радетел за безопасността на хората. Напротив, единственият аргумент – и аз ще подкрепя това, което каза колегата преди малко за удължаване на срока, и групата на ГЕРБ, е това, че има данни, които все още не са представени на Комисията. Но искам да кажа, че Комисията работи в пълен синхрон до този момент. Мога да похваля всичките колеги, независимо дали са управляващи, или опозиция, защото диалогът ни наистина е конструктивен. Нямаше да се изкажа, ако не бяха тези остри закачки с цел евтин политически PR. няма такава цел! Целта на Комисията, и ние подкрепихме нейното създаване, ГЕРБ подкрепи тази Комисия, въпреки че беше по Ваша инициатива, колеги отляво, подкрепихме я само, за да покажем на хората,

да бъдат информирани гражданите на Хасково за замърсените подпочвени води. И още нещо: сравнението между ситуацията в Хасково и Чернобил беше сравнение на господин Радев – на българския президент. Благодаря Ви.

възможност да ми отговорите, Това, което Вие казахте по отношение на закачките, не бяха закачки, а беше цитиране от стенограма на Ваши позиции, като част от тях наистина са загриженост. Не можах обаче да разбера разликата: защо тогава смятате, че трябва да бъде два месеца, а сега трябва да бъде още четири месеца?! Това не можах да разбера и затова направих изказване, за да Ви обърна внимание, че в момента нямате влияние върху правителството. Имате въпроси към институциите, но те не Ви отговарят. Това е единствената причина, която може да Ви накара да удължите срока на тази Комисия. Това беше загриженост, а не беше ирония, защото в крайна сметка от всички нас в този парламент зависи дали ще бъдем парламентарна република, или парламентът ще бъде обслужващ орган към правителството. Такъв беше смисълът на изказването ми, нищо друго.

Уважаема госпожо Председател! Господин Ненков, нямаше да взема отношение по въпроса, но вижте: създаваме Комисия, за да успокоим общественото мнение, че парламентът – най-висшият орган, ще излезе с позиция как работят институциите и какво е състоянието на проблема със замърсяването на водата. Има изключително добра възможност, по регионите има лаборатории, има възможности тези факти да бъдат събрани и обобщени и час по-скоро парламентът да се произнесе как работят българските държавни институции. Удължаването на срока – мотивите, които дава тази Комисия, пораждат съмнения: „Аха, Вие не сте си свършили работата, значи, има проблеми“.

да излезе и да каже: „Уважаеми български граждани, няма риск за Вашето здраве. Задължили сме министерствата да вземат тези и тези решения впоследствие“. Защо удължаваме срока? За по-голяма прозрачност! На какво? Защо ще удължим срока? Че някой не сътрудничи, не съдейства да излязат данни?! Какви?! Самото удължаване на срока буди съмнение, че има проблем. Къде е проблемът? Председателят на Комисията го няма, тук говори член. Това, че са се събирали народните представители и са си добрували, и са дебатирали, това няма никакво значение. Няма резултат от тази Комисия и българската общественост продължава да е в съмнение. Това съмнение можеше днес да бъде разсеяно! Да се изправи председателят и да каже: „Дотук имаме тези и тези факти. Не се притеснявайте, български граждани!“ Такъв отговор няма. Вие го казвате в лично качество. Затова аз не разбирам Вашите мотиви. Тук има нещо притеснително във взаимоотношенията:

консенсусната работа на тази Комисия трябва да продължи. Ще се опитам да вляза в нормалния диалогичен тон. Колеги, аз не казвам нещо по-различно от това, което съм казвал и преди, тъй като господин Ерменков цитира думи от мое изказване за тези два месеца. Казвам защо три месеца не съм го подкрепил в Комисията. Не съм бил в Комисия, не съм го подкрепил за тези три месеца. Ако трябва да съм откровен, тъй като не страдам от някакви скрупули,

кладенецът да бъде използван за питейна вода. Затова казвам, че не Александър Ненков, а хората в Комисията са казали, че са си свършили работата.

дали президентът Радев го е казал – няма никакво значение, но е факт, че се правят погрешни внушения и от тази трибуна, и в обществото. Това плаши хората, не вярват на институциите и така само подронваме техния престиж. Аз пък вярвам, че има хора, които си вършат работата и трябва

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, показахме в продължение на един час, Вие особено от ляво, които пледирахте, че не работим или си губим времето, как си губим безцелно времето. Комисията беше създадена единодушно преди известно време. Никой в тази зала днес няма нищо друго като мен, освен да подкрепи удължаване на срока на Комисията. Има хиляди обективни причини за това и колегите, които работят в тази Комисия, го знаят. Но Вие тук един час демагогствате, продължавате Вашия основен принцип „демагогията“ с цел да плюете косвено пак – вижте правителството, вижте лошата власт, ама, крият, ама бавят. Но никой нищо не крие!

Не виждам. Закривам разискванията, преминаваме към гласуване.

„РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното Събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите за срок от 3 /три/ месеца.“ Тук имаме редакционни предложения. Първо подлагам на гласуване предложението на господин Ибрямов: „до 3 месеца“. Моля, режим на гласуване.

срокът да бъде „до 30 септември 2017 г.“ Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 169 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 97. Предложението не е прието.

причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите да внесе междинен доклад до 15 юли 2017 г.“ Коректно ли изчетох, господин Апостолов? РЕПЛИКИ: Да, да.

Продължаваме с гласуването на втория Проект решение решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите „Народното събрание реши:…“ Тук имаме предложение от господин Бойчев да се гласуват поотделно двете точки. Моля, режим на гласуване за отделно гласуване на двете точки на Проекта за решение.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Удължава срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите с 30 дни. дни. 2. Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите да внесе междинен доклад до 28 юни 2017 г.“ Моля, режим на гласуване.